uvjeti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 Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja sa nama je zamjenik ministra Evelin Tonković. Da li želite uvodno? U redu, nema potrebe. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ukoliko ne, otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a, Lidija Bagarić. Izvolite kolegice. Hrvatskog sabora, uvaženi zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo imamo priliku raspravljati o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama. Europski centar uspostavljen je Uredbom Europskog vijeća iz '93. godine kao decentralizirana agencija EU sa sjedištem u Lisabonu. Posljednjih godina centar intenzivno prati razvoj nacionalnih politika droga i promiče važnost intervencija i mjera kao odgovora na postojeće stanje i nove trendove. Glavni proizvod Europskog centra je godišnje izvješće o stanju problematike droga u Europi koji se predstavlja Europskom parlamentu i zainteresiranoj široj stručnoj javnosti. Zemlje kandidatkinje obavezne su formirati sustav međusektorskog praćenja podataka, odnosno prikupljati podatke po standardiziranoj metodologiji kako bi se osigurala usporedivost podataka na europskoj razini. Također su dužne uspostaviti nacionalnu kontaktnu točku koja je zadužena za suradnju i komunikaciju s Europskim centrom. Republika Hrvatska započela je neformalnu suradnju s centrom još 2003. godine, a formalizirala ju je okvirnim sporazumom sljedeće godine. Vlada Republike Hrvatske pokrenula je postupak za sklapanje sporazuma 2007. godine kada je donijela Protokol o Nacionalnom informacijskom sustavu za droge koji definira ključne institucije i njihove obveze, načine komunikacije, obrasce i metodologiju prikupljanja podataka. Iste godine donesen je i Protokol o sustavu ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih stvari sukladno odredbama pravne stečevine EU. Kao nacionalna kontaktna točka za suradnju s Europskim centrom određen je Vladin ured za suzbijanje zlouporabe droga. Podaci koje je RH obvezna dostavljati Europskom centru odnose se na statističke podatke koji su vezani uz praćenje epidemioloških pokazatelja, pokazatelja koji se odnose na praćenje kriminaliteta, dostupnosti ilegalnih droga, tržišta droga, pokazatelje zdravstvenih i socijalnih mjera kao i drugih relevantnih aktivnosti. Posebna pozornost daje se praćenju provedbe politika strateških dokumenata, kvalitete i učinkovitosti različitih programa i projekata na području smanjenja potražnje droga te javnih troškova sustava suzbijanja na nacionalnoj i lokalnoj razini. Cilj navedenog sustava je pravodobno detektirati nove droge i druge štetne pojave koje ugrožavaju zdravlje konzumenata, a sve to u svrhu provođenja kontrole i učinkovitih mjera prevencije, odnosno liječenja. Proteklih godina ured je imao odličnu suradnju sa Europskim centrom koji je sudjelovao u sufinanciranju različitih projekata koji su se odnosili na istraživanja, u suradnji sa nadležnim ministarstvima i institucijama izgrađen je stabilan i učinkovit Nacionalni informacijski sustav za droge koji redovito ispunjava sve obveze prema Europskom centru. Tako smo prošle godine u listopadu imali priliku raspravljati ovdje u Hrvatskom saboru o Nacionalnom izvješću o stanju problematike droga u RH koje je izrađeno prema europskim standardima i kao šesto izvješće predano i Europskom centru. Sporazum o kojem danas raspravljamo potpisan je 2010. godine, a stupio je na snagu odlukom vijeća tijekom 2011. Međutim, nije poslan u postupak potvrđivanja u Hrvatski sabor zbog dosta visokih članarina koje bi tada bili obvezni plaćati. A isplati se ukoliko se sporazum ratificira u posljednjoj, znači prva godina je isplativa. To je sada slučaj i radi se oko 375 tisuća kuna od čega 75% financira se iz sredstava IPA-e pa je iz državnog proračuna potrebno izdvojiti oko 95 tisuća kuna, odnosno jedan kvartal prve godine. A to je planirano u proračunu Vladinog ureda za suzbijanje zlouporabe droge. Po ulasku Republike Hrvatske u Europsku uniju, Europski centar će u proračun Vladinog ureda doznačiti bespovratna sredstva u godišnjem iznosu od oko 98 tisuća eura. Što će biti kao potpora za sudjelovanje u radu. Potvrđivanjem sporazuma omogućit će se određivanje općih načela, rokova i uvjeta sudjelovanja RH u Europskom centru ali i sudjelovanje u aktivnostima Europskog centra imenovanjem hrvatskog predstavnika u Upravnom odboru centra koji će do pristupanja Hrvatske EU biti u statusu promatrača. Klub SDP-a podržava donošenje ovog zakona kojim se potvrđuje sporazum kako bi njegove odredbe postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Zahvaljujem. Hvala i vama. U ime kluba HDZ-a Sunčana Glavak. Izvolite kolegice. **Glavak, Hvala lijepa potpredsjedniče, štovani predlagatelji, kolegice i kolege kolegice koja je objasnila što nam donosi ovaj prijedlog da će potvrđivanjem ovog sporazuma se odrediti opća načela, rokovi, uvjeti sudjelovanja RH u Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama. Dakle, Hrvatska će moći imenovati svog predstavnika u Upravnom odboru Europskog centra u statusu promatrača, naravno gdje on ostaje do punopravnog ulaska Hrvatske u EU. U siječnju U siječnju ove godine u organizaciji upravo Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama u Lisabonu su održani brojni sastanci na teme kratkih intervencija i motivacijskog intervjua te implementacije najboljih praksi. Tamo su izneseni i neki novi podaci, naravno kojima ćemo se pridružiti i mi svojim aktivnim članstvom pa su tako najnoviji podaci prema istraživanjima uporabe droga u općoj populaciji da oko 5 milijuna Europljana u dobi između 15 i 24 godine primjerice u prosincu 2012. je konzumiralo kanabis, a oko 3 milijuna osoba kanabis konzumira na dnevnoj osnovi. Zašto to govorim? Iz jednostavnog razloga što je bitno suočiti se sa podacima koje nam donosi Europski centar za praćenje droga i ovisnosti kako bismo to usporedili s onime o čemu smo svi mi ovdje govorili kada smo govorili o stanju droga u RH, vrstama droga Čulo se i to kako je samo manji dio konzumenata obuhvaćen nekim tretmanom te je zaključeno kako bi se takve osobe mogle obuhvatiti tzv. kratkim intervencijama o čemu su oni razgovarali u različitim okruženjima. Od primarne zdravstvene zaštite, rekreacijskih okruženja u okviru outrich djelatnosti i slično. Predstavljeni su i primjeri implementacije kratkih intervencija u nekoliko europskih zemalja. Učinilo mi se ne zgodnim nego primjerenim možda primjer iz Katalonije u Španjolskoj gdje je proveden projekt kratkih intervencija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kojim su bili obuhvaćeni svih liječnici primarne zdravstvene zaštite i specijalisti za rad s osobama koji manifestiraju probleme povezane s konzumiranjem alkohola, jer mi smo upozoravali da ovisnosti nisu samo ovisnosti o drogama, već o alkoholu, o kocki, govorili smo o novim vrstama ovisnosti. Suradnja spomenutih stručnjaka rezultirala je povećanim priljevom pacijenata iz ordinacije primarne zdravstvene zaštite u specijalizirane centre za tretman alkoholizma. Kratke intervencije ili tzv. kratke intervencije provode se i u Njemačkoj, u okviru edukacije liječnika, tamo je osigurano 50 sati za teme ovisnosti o alkoholu, duhanu, lijekovima, ilegalnim drogama kao i praktična primjena motivacijskog intervjua. Rezultati evaluacije koja je obuhvaćala pred testiranje, provedbu edukacije i posttestiranje pokazali su kako su liječnici nakon održane edukacije promijenili svoje ponašanje i manje propisivali lijekove. Kao jedno od mogućih okruženja za provedbu kratkih intervencija spomenute su i prostorije hitne službe, predstavljeni su i neki alternativni pristupi kratkim intervencijama. Kako to rješava rješava primjerice Velika Britanija, odnosno oni su proveli tzv. streat took u okviru programa, održana je šestomjesečna edukacija o motivacijskom intervjuiranju djelatnika koji rade u klubovima za mlade. Dok su podaci od korisnika programa prikupljani putem smartphone uređaja. Prednosti ovakvog pristupa rekli na jednostavan način mladim ljudima, približili su probleme i dobili su informacije u realnom vremenu. Edukacija je obuhvatila 150 djelatnika, proveli su screening na 2000 mladih ljudi za zlouporabu droga i nakon toga intervencijom je obuhvaćeno 800 osoba. Sve to naravno znate i vi, upoznati ste s time, međutim mislim da bi smo nešto od ovog i nadam se da hoćemo mogli implementirati i u Hrvatskoj. U Njemačkoj se provodi inovativni pristup savjetodavnog rada s roditeljima i kao što se moglo čuti Njemačka je zainteresirana upravo za suradnju u provedbi projekta, tog Očekuje se izrada publikacije gdje ćemo moći dobiti točne podatke, informacije o terminologiji, izazovima te konkretnim alatima za provedbu tzv. kratkih intervencija. Rezultati projekta koji se odvijao u sklopu Europskog centra za praćenje draga i ovisnosti o drogama, bit će dostupni tijekom svibnja 2013. godine i bit će dobro što ćemo ih i mi jednako tako moći pogledati, a cilj projekta je naravno razmjena i promoviranje potencijala mreže za implementaciju programa. Osobit problem u provedbi intervencija predstavljaju projekti, odnosno intervencije kako se kaže, za koje zapravo ne postoji dokaz o njihovoj učinkovitosti i mi smo mnogo puta ovdje govorili da zapravo ne znamo kakvi su konačni rezultati. Borbu sa drogom teško ćemo dobiti, borbu sa ovisnostima bilo koje vrste jednako tako, međutim bilo bi dobro da znamo kakvi su rezultati onoga što se poduzima. Nema sumnje da je potrebno surađivati sa međunarodnim organizacijama koje prate situaciju droga i opojni tvari na tržištu pa ćemo tako i mi u klubu HDZ-a ovo podržati. Ali samo bih željela podsjetiti na neke rezultate, na neke brojke koje su poražavajuće, koje nisu dobre da je u 2011. godini gotovo 8000 osoba liječeno od raznih oblika ovisnosti o drogama u RH, da imamo 2000 novih osoba koje su bile liječene od ovisnosti o drogama, a da nismo dovoljno spominjali ovisnosti koje su u porastu. Pa evo kao što sam i rekla, Europski centar za praćenje droga uočio je tu potrebu da se na tome poradi, to su konzumacija alkohola, ovisnost o kocki i klađenju. Međutim, vratimo se ovisnicima i pitanju što vlast konkretno poduzima po pitanju poboljšanja tretmana i rehabilitacije ovisnika osim u medicinskim okvirima. Činjenica je da je ovisnost kompleksan problem koji treba sagledati sa psihološkog, sociološkog, pravnog, medicinskog i drugih aspekata, a kod nas je nažalost stavljen najviše naglasak na onaj medicinski tretman gdje imamo sve više konzumenata raznih vrsta psihofarmaka a ustanove i udruge koje se bave psihosocijalnim tretmanom sve više su prazne ili su poluprazne. Postavlja se pitanje, da li tu možemo govoriti o nekim utjecajima lobija, ne bismo voljeli vjerovati da je to tako ili je u pitanju nezainteresiranost za rješavanje problema ovisnosti. Udruge i terapijske zajednice sjetit ćete se, kojih je bilo puno u RH i još uvijek postoje, koje su radile samo s ovisnicima o opojnim sredstvima, imale su liste čekanja. Danas, kada rade sa svim oblicima ovisnosti i čak prihvaćaju i ovisnike o tzv. duplim dijagnozama su polu prazne. Postavlja se i pitanje zašto? Odgovor je jasan, svima su lako dostupni svi oblici farmakološkog tretmana i ovisnici očito nisu motivirani na uspostavljanje trajne apstinencije ili psihosocijalni tretman. Zato bih apelirala ili pozvala odgovorene da se više pozabave prevencijom svih oblika ovisnosti, te da omoguće ravnopravan tretman i financiranje nevladinim organizacijama koje su dokazale u prošlost, koje su dokazale svojim radom i opravdale svoje postojanje imale rezultate na ovom području, kao i drugim državnim institucijama i institucijama lokalne, regionalne samouprave jer su, dozvolite da kažem u pomalo sada neravnopravnom položaju. U izmjenama zakona, evo o kojim smo maloprije govorili izrečena je i dobra mjera, to je zaštitna mjera obveznog liječenja, izriče se i uz uz uvjetnu osobu što je dobro jer ovisnicima je u svakom slučaju potrebno liječenje, potrebna im je stručna pomoć a ne kažnjavanje.

Zahvaljujem. Poštovana kolegice slažući se s vama i posebno želeći istaknut nužnost borbe cijele zajednice protiv ove, po zdravlje i po život dakle opasne pojave. Vi ste dali nekoliko statističkih pokazatelja. Ja bih volio podsjetiti da je i prema podacima naše nacionalne strategije ove za 2012.-2017. godinu. Vrlo su poražavajući podaci. U našem registru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dakle onaj zadnji podatak je za 2010. Preko 30 tisuća osoba je registrirano u Hrvatskoj dakle, po tom podatku 30 tisuća 290 ali jednako tako treba podsjetit da je i u cijeloj Europi a mi danas razgovaramo o sporazumu unutar našeg kontinenta. Prema tim pokazateljima godišnje u Europi umre između 25 i 17 tisuća ljudi od smrti koje su povezane sa zloupotrebom droga. što se tiče raširenosti u svijetu jako je zabrinjavajući i poražavajući podatak da barem jedanput je drogu uzelo prema podacima Ujedinjenih naroda između 150 i 170 tisuća ljudi. To je negdje između 3 i 6% ukupnu populacije ljudi starijih između 15 i 64 godine i ako vodimo računa da u svijetu umre i do 262 tisuće ljudi zbog zloupotrebe droge onda moramo biti svjesni da Hrvatska nije od tog, ne možemo samostalno rješavati taj problem, moramo ga rješavati i unutar Europe i unutar svijeta i zato i mi podupiremo svaki napor koji ide u tom smjeru. Imamo odgovor, kolegice Glavak izvolite. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa. Slažem se s vama kolega Burić. Međutim ono što nismo rekli možda nije ova točka dnevnog reda za tu temu. Nismo se dotaknuli onoga što su tzv. nuspojave ovisnika o drogama drogama a to je kriminalitet, to je nasilje, nasilje u obitelji, na svim raznima. Dakle i to je problem koji moramo sagledati ako govorimo o drogama. Ono što je dobro puno toga nije dobro. A danas je eto Vlada RH predložila rebalans proračuna. Barem je dobro što nisu smanjena proračunska sredstva za liječenje, odnosno za ured za suzbijanje droga Vlade RH, pa barem pa barem to nije smanjeno a znamo da bi trebalo biti i povećano i da bi ovakvi uredi trebali bi imati možda i jače kapacitete i da bismo trebali njih jačati na svim drugim razinama. Hvala lijepa. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a Igor Češek. Izvolite kolega. Hvala lijepa potpredsjedniče, štovani predlagatelji, kolegice i kolege zastupnici. Ovo je vrlo važna tema jer zlo današnjice cijeloga svijeta koje nažalost osim svijet istim intenzitetom polaže i Hrvatsku. Zove se droga, bez obzira bila ona svrstana u kategoriju lakih ili teških opojnih droga. Za nas u HDSSB-u nema razlike. Stoga od iznimne važnosti, sudjelovanje naše zemlje u radu europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama. Zemljopisni položaj Hrvatske je takav da iz kopna i s mora veliki dileri često preko nas krenu pohod šverca droge prema susjednim zemljama. Nažalost nešto i ostane u Hrvatskoj, za našu mladež pa i one čak i u srednjim godinama koji najčešće nisu registrirani kao ovisnici. Iako se sustavno radi na prevenciji, edukaciji još od predškolske dobi broj ovisnika raste. To znači da se i broj dilera ne smanjuje. Unatoč velikim kaznama ukoliko da kako budu uhvaćeni. Unosan je to posao i javna je tajna da se u gotovo svakom kutku lijepe naše može kupiti bilo koja vrsta droge. Zbog svega ovog navedenog potrebno je dodati ovaj zakon o potvrđivanju sporazuma između RH i EU o sudjelovanju RH u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama. Taj centar je osnovan još 1993. godine kako ujedinio pristup problematici droga svih zemalja članica EU jer do osnutka toga centra pristupi članica EU prema drogi su se razlikovali. Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlada RH je 2003. godine započelo neformalnu suradnju s europskim centrom. 2007. godine je donijela odluku o pokretanju postupka za sklapanje sporazuma između RH i EU o sudjelovanju RH u radu europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama. Dakle danas se ovim zakonom potvrđuje taj sporazum i neka to bude tako. Možda kasnimo, ali treba se uključiti svakako u Europski centar za praćenje ovisnosti o drogama. Koliko i na koji način se financira članstvo u europskom centru za praćenje droga? Hrvatska plaća doprinos na ime članarine. Taj doprinos u 2013. godini iznosi 374 tisuće kuna i financiranje se utvrđuje u članku ovog ugovora tijekom prve četiri godine. Tijekom prve godine on iznosi 100 tisuća eura, tijekom druge godine 150 tisuća godine, tijekom treće 210 tisuća eura, tijekom četvrte godine 271 tisuću eura. eura. RH može djelomično koristiti pomoć Unije kako bi platila doprinos centru s time da maksimalni doprinos Unije tijekom prve godine sudjelovanja iznosi 75%, 60% tijekom druge godine sudjelovanja i 50% u narednim godinama. Hoćemo li mi moći odnosno hoćemo li biti sposobni povući taj iznos? Iskreno se nadamo da hoćemo jer ono što je vrlo važno je raditi na prevenciji suzbijanja zlouporabe droga. I klub HDSSB-a velikodušno će podržati ovaj zakon. Hvala vam. Ovime smo završili. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo o prijedlogu zakona kada se steknu uvjeti. Zahvaljujem zamjeniku ministra na prisustvu. Hvala vam.